Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 328 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику міністра фінансів Ходаковському Павлу Вікторовичу Доброго дня. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується законопроект 2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Законопроект розроблено з метою комплексного врегулювання діяльності у сфері азартних ігор в рамках єдиного нормативно-правового документа. Положення законопроекту направлені на створення прозорого ринку азартних ігор в Україні відповідно до міжнародної практики запровадження ефективного та дієвого механізму контролю за діяльністю організаторів азартних ігор державними органами і громадськістю, закладення основи для забезпечення прав і законних інтересів громадян. Законопроектом зокрема запроваджується виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні, запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з розміром щорічної плати за ліцензію в залежності від виду діяльності та форми такої діяльності, розташування грального закладу, типу грального обладнання, що забезпечить додаткові надходження до державного бюджету. Встановлюються чіткі вимоги високі до фінансового стану організаторів азартних ігор. Встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання та програмного забезпечення міжнародним стандартам у цій галузі. Запроваджується регулювання та контроль за діяльністю операторів азартних ігор в мережі Інтернет. Встановлюються вимоги до ідентифікації гравців. Встановлюються обмеження щодо місця проведення азартних ігор: казино, готелі статусом 5 зірок, зали гральних автоматів статусом, готелі від 3 до 5 зірок. Встановлюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу. Реалізація законопроекту дозволить захистити права і свободи громадян; мінімізувати суспільну шкоду, пов'язану з організацією та проведенням нелегальних азартних ігор та пов'язаним з цим ухиленням від сплати податків; мінімізувати ризики для суспільства і вразливих груп населення від участі в азартних іграх шляхом запровадження принципу відповідальної гри; залучити інвестиції в економіку України, зокрема у сфері готельного та туристичного бізнесу; створити додаткові робочі місця та отримати джерело додаткових надходжень до державного бюджету. Просимо підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для співдоповіді надається народному депутату України Марусяку Олегу Романовичу.

Шановний Голово, шановні колеги! Так як ми вчора на комітеті розглянули законопроект, варіант "д", і спільно напрацювали нову версію, я тоді передаю слово Дубінському Олександру. Тому що він є автором того законопроекту. Народний депутат України Мулик Роман Миронович.

Шановні колеги, шановний пан спікер, шановні члени президії! Вашій увазі презентується альтернативний законопроект під номером 2285-2 про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор. В першу чергу хотілось би зазначити, що розроблений нами законопроект не є ідеальний та не має своєї переваги, та є недоліки. Тим не менш, ми вважаємо, що саме він може бути прийнятий за основу та є хорошою базою, на основі якої можна доопрацювати ідею легалізації грального бізнесу в Україні. Зупинимося на деяких аргументах, чому ми вважаємо, що саме цей законопроект може стати хорошою відправною точкою для нашого парламенту у спробі затвердити законодавчі рамки діяльності азартного бізнесу в Україні. По-перше, наш законопроект вже враховує зауваження, що були висловлені Головним науково-юридичним управління Верховної Ради України для основного законопроекту 2285, що був внесений урядом. По-друге, наш законопроект підготовлений у тісній співпраці з міжнародними експертами, що мають значний досвід у побудові законодавчого поля для діяльності грального бізнесу в інших країнах. Ми спробували вивчити та перейняти досвід Болгарії, яка ще декілька років тому була у схожій ситуації, що і Україна, і за короткий період часу спромоглася успішно приборкати раніше неконтрольовану сферу. Окрім цього, наш законопроект був проаналізований провідною міжнародною юридичною фірмою, що працює в Україні. зауваження будуть враховані у підготовці законопроекту до другого читання. По-третє, нашим законопроектом пропонується ряд інноваційних ідей, які відсутні в інших законопроектах, запропонованих сьогодні на наш розгляд. У першу чергу цим законопроектом пропонується створити комісію, що здійснюватиме конкурсний відбір членів поважного органу, що контролюватиме сферу грального бізнесу. Зазначимо, що до цієї комісії пропонується включити представників міжнародних організацій, якими є Україна співпраці фінансів, економіки та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів. Романе Мироновичу, я вибачаюсь, час вичерпано. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дубінському Олександру Анатолійовичу. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми будемо розглядати епохальний, я би сказав, законопроект, це законопроект про легалізацію грального бізнесу. Цей законопроект пройшов дуже багато обговорень в фінансовому комітеті парламенту. Ми розглянули всі версії від всіх авторів і сьогодні будемо розглядати об'єднаний депутатський законопроект 2285, в якому, я вважаю, зібрали все найкраще, що можна було зібрати зі всіх версій, які були зареєстровані моїми колегами, вони всі були присутні в залі, по комітету, коли ми обговорювали цей законопроект. І найголовніше, що ми цим законопроектом врегульовуємо, ми врегульовуємо вулицю. Вулицю, тому що це було головною проблемою останніх 10 років, коли не було Закону про гральний бізнес, не було можливості врегулювати це питання, і гральні салони розповсюджувалися по країні, як гриби після дощу. І цим законом після його прийняття ми закриваємо можливість відкривати гральні салони на вулицях назавжди, тому що встановлюємо дуже жорстку відповідальність за таке правопорушення, за ведення нелегального грального бізнесу. І відкривати гральні салони можна буде тільки в готелях 3, 4, 5 зірок, казино тільки в 5-зіркових готелях. А зали гральних автоматів, в якості виключення, ми дозволили відкривати лише в окремих будівлях від тисячі метрів квадратних, в яких можуть бути розташовані тільки гральні салони. Я думаю, що це буде початком легалізації та створення прозорого ринку грального бізнесу в Україні. І я думаю, що це буде кращою можливістю для нас всіх зробити перший крок до наповнення бюджету з прозорих джерел щодо цього законопроекту. Я вважаю, що важливою нормою, яку ми також будемо сьогодні вам презентувати, є онлайн-казино, букмекерські пункти і можливість так званого беттінгу, тому що ці… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександр Анатолійович, час вичерпаний. Дякую. Народний депутат України Королевська Наталія Юріївна. Теж не наполягає. Не будете виступати? Ні, може, не треба. Ви точно будете виступати, Наталія Юріївна? я в першу чергу хочу звернутися до вас як жінка, як мама, як людина, до якої зверталися тисячі наших виборців десять років тому, коли в нашій країні був повністю легалізований ігорний бізнес. І якщо хтось з вас не пам’ятає, як гральні автомати та "однорукі бандити" стояли майже на кожній зупинці, вже майже в дитячих садочках їх починали розміщувати, це був дикий час, коли гральні автомати захопили Україну. Десять років тому прийняли це рішення та конституційною більшістю зал підтримав заборону грального бізнесу. На жаль, за ці десять років так і не викоренили з країни це ганебне явище. На жаль, і сьогодні існує нелегальний ігорний бізнес. Тому команда "Опозиційної платформи – За життя" пропонує надати зараз правоохоронцям всі повноваження, всі, які тільки можна, все, що вони забажають, для того, щоб вони викоренили з нашої країни цю ганьбу. цю ганьбу. Це позор, який лягає на кожного з нас, коли нелегальне казино та гральні автомати існують. То давайте захистимо Україну від такої хвороби, як лудоманія. Лудоманія – це залежність людини від гри. І на жаль, це набагато страшніше, ніж алкоголізм та наркоманія. І тому зараз, ми вважаємо, у нас є з вами можливість захистити Україну і зробити все для того, щоб наші діти, майбутні покоління українців були захищені від того того бандитського бізнесу, який хочуть зараз розповсюдити по нашій країні. Тому ми звертаємось до вас… Дякую, Наталія Юріївна. Ні, Наталія Юріївна, я вибачаюсь. Народний депутат України Лічман Ганна Василівна. Вибачте. Наталуха Дмитро Андрійович народний депутат України. Шановні колеги, шановна президія, дуже дякую. В альтернативному проекті 2285-6 ми подивилися на ігорний бізнес з трьох основних ракурсів. Перший ракурс – це соціальний. Ми всі з вами чудово розуміємо, якщо хтось не знає, то я ставлю до вашого відома, що станом на сьогодні азартні ігри в Україні заборонені. Більше того, Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність. Так, звісно, вона не така, як нам всім хотілося б, але, не зважаючи на це, незважаючи на повну і тотальну заборону, всі ви живете в містах і бачите, що відбувається по факту. По факту ця заборона не працює. Тому соціальна відповідальність полягає в тому, що, легалізувавши гральний бізнес, ми надамо можливість "білим" ігрокам, "білим" операторам контролювати перелік тих людей, які страждають лудоманією, а також вивести з вулиць нелегальні зали гральних автоматів. З іншої сторони, ми також маємо бути свідомими того, що, якщо ми не запропонуємо альтернативу і просто ще раз проконстатуємо у законопроектах про те, що цей гральний бізнес заборонений, то ті автомати, які сьогодні на вулицях, так і лишаться в тіні. Всі ви чудово знаєте історію з "сухим законом", коли була кримінальна відповідальність за вироблення і торгівлю алкогольними напоями, і всі ви знаєте, до чого це призвело – просто до збільшення вартості алкоголю нелегального і просто до того, що деякі мафії і боси наварили на цьому дуже великі гроші. У нас є ризик зробити ту саму історію, якщо ми не легалізуємо гральний бізнес. Друга історія – це економічна. Економічна історія полягає в тому, що це будуть надходження до бюджету. Але я, з точки зору захисту промисловості, хотів би сказати також і про локалізацію виробництва автоматів на території України. Якщо ми вже прийшли згоди, що ми легалізуємо цей напрямок, давайте ми зробимо так, щоб українські виробники мали право локалізовувати цю продукцію на території держави, а також отримувати з того замовлення і відповідні кошти надходжень. Третій і останній аспект, він соціальний. Але тут ми об'єдналися всі разом. Він ідеологічний. Цей закон забороняє російським операторам…

Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги, я представляю вам свій законопроект 2285-7. Законопроектом запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні. Зокрема, повністю заборонено розміщення у нежилих приміщеннях, в жилих будинках казино, букмекерських контор, залів гральних автоматів, місце розповсюдження лотерей, покерних клубів та проведення турнірів з покеру. Запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензію залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання, розташування грального залу. У проекті зафіксовано, що об'єкт нерухомості, в якому суб'єкт господарювання організовує та проводить азартні ігри, можуть належати такому суб'єкту господарювання на праві власності або використовуватися ним на іншій законній підставі. Встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для проведення азартних ігор загальноприйнятим міжнародним стандартам, посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу. Проектом передбачено збільшення кількості ліцензій у разі будівництва нових чи реконструкції об'єктів нерухомості зі створенням готелів категорії зірковості – 5. Проектом також передбачено звільнення від сплати за ліцензію на організацію для проведення азартних ігор в гральних закладах казино у разі будівництва нового готельного комплексу. Також територію для проведення азартних ігор казино, окрім готелів з категорією зірковості 5, розширено саме та дозволено створення казино у заміських комплексах відпочинку зі спеціальною інфраструктурою. Антикорупційний комітет у своєму висновку зазначив, що цей проект цей проект законопроекту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. У зв'язку з цим пропоную на ваш розгляд цей законопроект і прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні, колеги, я прошу записатися: два – за, два – проти по фракціях.

Веніславський Федір Володимирович, фракція "Слуга народу". 16:34:08 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановна президія, шановні народні депутати, ми сьогодні з вами розглядаємо черговий дуже важливий закон, який покликаний в тому числі усунути корупційну складову в діяльності правоохоронних органів, контролюючих органів, забезпечити нормальне функціонування важливої сфери, економічної сфери суспільних відносин в Україні. Виведення з тіні грального бізнесу, воно має дуже широкий спектр завдань. По-перше, воно сприятиме надходженню до державного бюджету легальних доходів доходів в значних розмірах. По-друге, воно дозволить внести в легальне правове поле, в легальний правовий режим функціонування гральних закладів. Тому що на сьогоднішній день в Україні гральний бізнес заборонено, але достатньо пройтися будь-яким містом, навіть селищем, для того, щоб побачити, що численні гральні підпільні заклади успішно функціонують. Вони, звичайно, функціонують за сприяння або за щонайменше попустительства тих контролюючих органів, які мають займатися контролем за діяльністю цих закладів. Тому прийняття закону, який ми з вами сьогодні розглядаємо, має принести достатньо потужний соціальний ефект, внести цей бізнес в легальне правове поле і уникнути численних корупційних ризиків. Закликаю підтримати цей законопроект, шановні народні депутати. Дякую. Шановні друзі, це, звичайно, дуже благородно продовжувати засідання в День Святого Миколая, щоб обговорювати десять способів легалізації лудоманії. Чому в цьому законі є проблеми? По-перше, сам Зеленський 10 жовтня говорив, що казино легалізовуватимуться лише в п’ятизіркових готелях. За цим законом вони можуть вже стояти і в тризіркових готелях. Вони всюди можуть стояти, тому що закон передбачає легалізацію гральних автоматів і залів, відомо, що це найбільш небезпечні азартні ігри, які всюди в світі жорстко регламентуються. В нас вони будуть доступними в кожному місці і всюди. Фактично, ми повертаємося до подій 2009 року, коли через бандитські розборки треба було взагалі забороняти цей бізнес. Ясно, що беттінг – це дуже добре. Ми розуміємо, що є дуже багато російських фірм, які зараз проводять тут свою конференцію, як заходити на ринок сьогодні. А скажіть мені, як ви ваших дітей захистите? Вони комп'ютеру паспорт будуть показувати, коли будуть програвати там гроші своїх батьків і ставати в залежність? А скажіть мені, коли під виглядом беттінгу дається можливість проводити зовсім інші способи гральних ігор? Звичайна лотерея при цьому забороняється Хоча в звичайній лотереї зловживань є якомога менше. Ми створюємо додатковий державний орган для регулювання цієї сфери. Чому не Мінфін? Давайте зробимо орган для регулювання аптек. В нас грошей багато в бюджеті? Ми не маємо зараз чим платити з бюджету в кінці. Нарешті, передбачалося раніше, що гроші з грального бізнесу мають іти на позитивні речі, наприклад, на культуру, і я сам був прихильником такої ідеї. В цьому законі є норма про створення фонду, і сказано, що ідуть туди ліцензійні платежі. Але в самому законі ліцензійні платежі не передбачено. Через те це звичайний, примітивний закон для легалізації всіх тих жахливих закладів, які накрили всю Україну, які, на жаль, діяли раніше, і які продовжують діяти при новій владі. Голосувати за цей закон жодним чином не можна. Можна голосувати за нормальне європейське регулювання.... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Леонідович. Наталія Юріївна Королевська. Після цього – Бєлькова Ольга Валентинівна і... З мотивів всі виступили?

почули. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала тяжкою хворобою ігроманію, тяжкою хворобою. А зараз, якщо проголосувати за той законопроект, який пропонують, то ви, як кажете, тяжка хвороба, давай розповсюджуйся по всій країні. Ну, навіщо це потрібно? Ну, ніякі гроші, ніякі доходи бюджету не коштують того, щоб наші діти підвергалися зараз такій хворобі. Ми зараз з вами можемо об'єднати зусилля для того, щоб накінець-то виконати закон та захистити Україну від ігроманії, захистити сьогодні майбутнє України та дітей України. Свого часу я була автором законопроекту по забороні грального бізнесу. На жаль, за 10 років правоохоронна система не змогла захистити і викоренити це явище. Ну, зараз ну вся влада в ваших руках. Ми готові вам в цьому допомогти. Давайте надамо зараз всі необхідні інструменти, законодавчі інструменти, щоб карали за це нелегальне казино на місці, щоб карали тюремним… закриттям в тюрму, щоб вирішити це питання. Ну, навіщо ви кажете: "Ми не можемо навести лад". Так давайте тоді будемо всім дозволяти створювати казино в Україні. Ну згідно вашого закону так тут, в Верховній Раді, прямо під куполом можна буде ставити "одноруких бандитів". Ви що, хочете вже сидіти і зразу грати в казино? Шановні, схаменіться! Захистимо Україну! Заборонимо гральний бізнес! Дякую за увагу.

Шановні колеги! Шановний пане Голово! Фракція "Голос" дозволила мені використати… Моя фракція і фракція "Голос" мають достатньо юридичних мотивів сьогодні аргументовано представити нашу версію нашого неголосування. Навіть сухі цифри щодо статистики лудоманії сьогодні свідчать про те, що ця проблема у світі стає чи не більшою, ніж залежність від алкоголізму і наркоманії. За визначенням МОЗ психофізичне руйнування особистості значно більше у лудоманів ніж у наркоманів. Але сьогодні я вирішила вам розказати особисту історію. Я хочу допомогти кожному у цьому залі зрозуміти, що наслідки прийнятих вами рішень можуть бути дуже близько для вас. Мене звати Ольга. І в моїй сім'ї є людина, яка є залежна на гру від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо – лудоманія, є кошмаром мого життя і драмою останніх 8 років. Залежний у моїй сім'ї приховував свою залежність, але вона почала розвиватися у 19 чи 18 років. Повірте, жоден у моїй сім'ї ніколи не взяв його і не повів у жоден гральний заклад і не запропонував йому грати. Я сама не була в ньому і не граю в такі ігри. Саме тому абсолютно неприпустимими є ті норми закону, всіх законів, які сьогодні, фактично, легалізують доступ молоді з незрілою психікою для цих закладів, починаючи з 18 років, особливо в онлайн-режимі. Як ви перевірите їх вік там? Згодом поведінка мого залежного призвела до втрати друзів, брехні, постійних боргів. Не допомагали ні розмови, ні залякування, ні центри реабілітації, ні служба в армії, ні розрив комунікації з сім'єю. Тим часом моя родина ставала об'єктом постійних звернень кредиторів, шантажу, погроз. Залежна людина в стані збу дження абсолютно не контролює себе. Повірте, вони вруть, тому що вони хочуть грати, а не тому, що хочуть обманути. Прикриваючись моїм ім'ям, обіцяв вирішити такі справи, до яких я взагалі не маю жодного відношення, і я не можу це зупинити. Я всіх благаю завжди, не давайте гроші в борг таким людям. Я всіх, кого знаю, про це попереджаю. Але це не допомагає. Тому ваш реєстр це абсолютна фікція. Він нічого не вирішить. Які саме доходи хоче оподаткувати Міністерство фінансів у цій моїй ситуації? Ви говорите про 4 мільярди гривень. А скільки повинні програти українці, щоб компанія заплатила 4 мільярди? Будьте чесними і скажіть самі собі, що це 40 мільярдів гривень, які ви повинні програти. Не хтось десь там, а, можливо, у цій залі є люди, і я точно, достеменно знаю, які або самі пройшли, або їх діти через це пройшли. Таких як мій син сьогодні в Європі від 1 до 6 відсотків і є пряма кореляція, подивіться на дослідження, між тим, коли країна легалізує і коли є сплеск залежних. Ви не побачите їх, ви їх не відрізните від наркоманів, від…

Шановні колеги, ця хвороба не має жодних бар'єрів – ні соціальних, ні гендерних, ні вікових. І коли ви мені скажете, що це все одно є, вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії. Ви не спонукаєте нас сьогодні освятити… освятити в День Миколая тих, хто зруйнував життя мого сина.

Запросіть народних депутатів до залу, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (реєстраційний номер 2285-д). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання… По фракціях покажіть. Повторне друге… перше читання проекту Закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (реєстраційний номер 2285-д). Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. По фракціях покажіть.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подовження заходів, пов'язаних з відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (реєстраційний номер 2432). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-254 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герусу Андрію Михайловичу. Дякую, Державне акціонерне товариства "Чорноморнафтогаз" до передачі нелегітимною Верховною Радою Республіки Крим його рухомого і нерухомого майна у власність Республіки Крим видобувало з шельфу Чорного та Азовського морів близько 2 мільярдів метрів кубічних природного газу. Сьогодні "Чорноморнафтогаз", 100 відсотків акцій якого належать НАК "Нафтогазу України", має в активі родовище Стрілкове в Генічевському районі та краново-монтажне судно "Титан-2", яке знаходиться у Мексиці і арештоване кредитором. Ще підприємство має кредиторську заборгованість, яка становить біля 13 мільярдів гривень і виникла до окупації Автономної Республіки Крим. Незважаючи на це керівництво "Чорноморнафтогаз" докладає максимум зусиль для відновлення господарської діяльності. Підприємство є єдиним в Україні, яке має досвід видобування вуглеводнів з морського шельфу та спеціалізується саме на такій діяльності. Верховна Рада України в 2018 році прийняла закони, спрямовані на недопущення банкрутства "Чорноморнафтогаз" та відновлення його виробничої діяльності. Необхідно зазначити, що "Чорноморнафтогаз" є учасником трьох міжнародних судів проти Російської Федерації, за допомогою яких Україна намагається припинити порушення Російською Федерацією конвенції, а також захистити свої права у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу Криму; компенсувати збитки за втрату активів "Нафтогазу України" в Криму; визнати незаконною окупацію Криму; компенсувати збитки завдані окупацією; зафіксувати порушення конституційних прав громадян, які були в ході окупації. З огляду на вказане, збереження юридичної особи ДАТ "Чорноморнафтогаз" як учасника міжнародних судів та відновлення її повноцінної роботи є стратегічно важливим для забезпечення енергетичної безпеки України. Зважаючи на зазначене, законопроект 2432 пропонує тимчасово до 31 грудня 2022 року зняти арешти та заборони відчуження майна з ДАТ "Чорноморнафтогаз" у виконавчих… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Михайлович. Ні.

Також пропонує до 31 грудня 2022 року не порушувати справи про банкрутства Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз". У зв'язку з цим внести відповідні зміни до Кодексу України з процедур банкрутства. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 4 грудня 19-го року розглянув проект 2432 і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому, наголошую, за основу та в цілому. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. Дякую. Необхідно обговорення цього питання? Ні. Можемо ставити на голосування? Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу… Шановні колеги, зараз за основу, після цього в цілому. Ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подовження заходів, пов'язаних з відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (реєстраційний номер 2432). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-290 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому, з необхідними техніко-юридичними правками, проект Закону (реєстраційний номер 2432). Прошу підтримати та проголосувати.

За-294 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду Закон України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" з пропозиціями Президента України (від 23.09.2019 року). Представник Президента України у Верховній Раді України Руслан Олексійович Стефанчук. Шановний пане Голово, шановні колеги! Прийнятий парламентом 6 червня 2019 року Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради не був підписаний Президентом України, скільки його положення не відповідають конституційним принципам верховенства права та поділу державної влади. Зокрема його положення не відповідають Конституції України, оскільки ними не визначено меж здійснення тимчасовими слідчими комісіями парламентського контролю. Друге. Передбачено можливість регулювання, організації і порядку діяльності комісії постановами Верховної Ради України, а не виключно законом, як це передбачає частина п’ята статті 89 Конституції України. Передбачено однакові вимоги до постанов про утворення комісій, які згідно Конституції утворюються з різним цілями, і виключається можливість утворення спеціальних комісій для підготовки і попереднього розгляду інших питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України. Більш того, положення закону значною мірою відтворюють положення Регламент Верховної Ради України, допускають при цьому низку змістовних та редакційних відмінностей, зокрема в частині підстав припинення повноважень тимчасових спеціальних комісій. З огляду на наявність відповідних недоліків, положення закону не відповідають принципу правової визначеності як складової конституційного принципу верховенства права. І наостанок. Глава держави також не погоджується із запропонованим законом підходом щодо врегулювання в одному законодавчому акті питань організації діяльності тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій, а також спеціальної тимчасової слідчої комісії, оскільки їх статус та порядок діяльності суттєво відрізняються. Такий підхід, на думку Президента України, є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції України. Враховуючи наведене вище, Президент України пропонує узгодити положення цього закону з вимогами Конституції України. З огляду на зазначене прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу. Дякую, Руслане Олексійовичу. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув повернутий з пропозиціями Президента Закон про тимчасові слідчі комісії, спеціальні тимчасові 23 вересня до парламенту надійшли пропозиції Президента, в яких вказано, що закон, який надійшов на підпис, не відповідає конституційним принципам верховенства права, поділу державної влади, і повертає закон для повторного розгляду і пропонує узгодити його положення з положеннями Конституції. Загалом Президентом надано шість зауважень, з яких сформовано десть пропозицій, які викладені в порівняльній таблиці, яка вам роздана. Під час опрацювання пропозицій Президента враховано те, що парламентом, 10 вересня 2019 року прийнято Закон "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", яким внесено зміни до Регламенту Верховної Ради та вже враховано частину положень стосовно Спеціальної тимчасової слідчої комісії з питань вчинення Президентом державної зради або іншого злочину, що також було предметом регулювання закону, щодо якого Президент застосував право вето. А відтак, комітет прийняв рішення підтримати пропозиції Президента від першої до третьої і від п'ятої до десятої. Водночас пропозицію номер чотири щодо переліку підстав для утворення тимчасової слідчої комісії, який, на думку Президента, не є вичерпним, комітет пропонує відхилити. Комітет зазначив, що рішення про утворення тимчасової слідчої комісії приймається парламентом в межах повноважень, передбачених Конституцією. Крім того, комітет зауважив, що Конституція не розкриває словосполучення "суспільний інтерес", який має оціночний характер, а його критерії можуть з часом змінюватися, а тому не можуть бути формалізовані в законі. Комітет звернув увагу також на підпункт 1 пункту 3 розділу ХІІІ "Прикінцеві положення" закону, яким передбачено зміни до відповідних положень статей 351, 385 Кримінального кодексу щодо перешкоджання діяльності, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії. І у зв'язку з врахуванням пропозицій номер один, згідно якої з тексту виключено розділ IV "Особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії", а також те, що Законом "Про особливу процедуру усунення Президента з поста (імпічмент)" від 10 вересня минулого року вже внесені зміни до цих статей Кримінального кодексу. Тому вказаний підпункт запропоновано виключити. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради також у своєму висновку зазначає, що зауваження Президента підлягають на часткове врахування. Таким чином регламентний комітет прийняв рішення і рекомендує Верховній Раді розглянути пропозиції Президента. Дякую за увагу. Дякую, Сергій Віталійович. Питання. Парубій Андрій Володимирович, і після цього переходимо до голосування. Хвилина, і після цього переходимо до голосування. Запросіть, будь ласка, народних депутатів до залу.

Поміняйте на табло, будь ласка. Дякую. Отже, колеги, на жаль, сьогодні ви познущалися трішки над Виборчим кодексом, скоротивши його, і познущалися над законом про тимчасові слідчі комісії. Я нагадаю, цей закон у попередньому скликанні об'єднав весь зал, але чомусь Президент Зеленський всупереч закону і Конституції дав до нього поправки і вето аж через три місяці. З якою метою? Щоб викинути той розділ, який стосується імпічменту Президента, бо там була прописана дуже логічна і реалістична процедура імпічменту. Натомість ви прийняли закон, який, фактично, унеможливлює імпічмент, фактично, ви скоротили і зруйнували Закон про ТСК. Але, незважаючи на це, "Європейська солідарність" все одно буде голосувати за, бо навіть в тому урізаному вигляді він підтримує парламентський контроль…

справа в тому, що регламентний комітет пропонує відхилити і не враховувати четверту пропозицію Президента, тому, на мою думку, тут має іти пропозиція по кожній. Перші три мають бути підтримані, а стосовно четвертої парламенту слід визначитися, і стосовно п'ятої і до десятої так само, на думку комітету, слід підтримати пропозиції Президента. Шановні колеги, щодо пропозицій Президента. Перша, друга, третя були враховані комітетом. Четверта була відхилена. Всі інші пропозиції Президента були враховані. Саме тому я зараз буду ставити на голосування всі пропозиції окремо. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. А після цього в цілому, звісно, а після цього в цілому. ГОЛОС 300 – це якщо... щоб не можна було заветувати. Правильно? Да. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, готові голосувати? Ставлю на голосування правку номер один, пропозицію, вибачте, номер один Президента України. Вона була врахована комітетом. Готові голосувати? Будь ласка, займіть свої місця.

Готові голосувати? Шановні колеги, тиша в залі, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію Президента номер один. Прошу підтримати та проголосувати.

За-277 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію Президента номер два, вона була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-291 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію Президента номер три. Вона також врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-289 Рішення прийнято. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, четверта поправка була відхилена комітетом, тому ставлю на голосування пропозицію Президента номер чотири. Вона була відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

Прошу підтримати та проголосувати. За-285 Рішення прийнято. Правка врахована. Пропозиція врахована. Пропозиція номер шість Президента України. Була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-284 Пропозиція врахована. Пропозиція номер сім Президента України, була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-284 Рішення прийнято, пропозиція врахована.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію номер вісім Президента України. Була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-285 Рішення прийнято, пропозиція врахована. Ставлю на голосування пропозицію номер дев'ять Президента України. Вона була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято, правка врахована. Пропозиція номер десять Президента України. Була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Пропозиція Президента врахована. Шановні колеги, з десяти пропозицій була одна відхилена і дев'ять було враховано. Ставлю на голосування

і щоб ви усвідомлювали, що ваше голосування буде зараз протирічити Конституції України. Справа в тому, що цей закон було направлено Президенту України на підпис 12 червня 2019 року. відповідності до 94 статті Конституції України Президент зобов'язаний був протягом 15 днів або підписати закон і дати на оприлюднення, або повернути його з пропозиціями, або з вето до Верховної Ради. Цей проект, який розглядається зараз, пропозиції Президента направлені були 29 вересня поточного року, тобто цей термін було порушено. Відповідно до Конституції цей закон вважається схваленим Президентом України і має бути оприлюднений. Тому ваше голосування зараз суперечить Конституції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Власенко Сергій Володимирович. 17:12:16 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Не заперечуючи те, що було сказано щойно, хочу зазначити з процедурних питань. Відповідно до пункту 5 статті 135 у разі прийняття всіх пропозиції Президента України закон вважається прийнятим у цілому, якщо за нього проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Пункт 6 цієї ж статті: "Якщо Верховна Рада під час повторного розгляду частково прийняла пропозиції Президента – це наш випадок – і проголосувала за закон не менше як двома третинами голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, він вважається знов прийнятим з подоланням вето". Це наша ситуація, нам зараз треба 300 голосів. Я звертаю увагу на це Голови Верховної Ради. Дякую. Голова комітету, позиція комітету. 17:13:13 КАЛЬЧЕНКО С.В. Так, дійсно, якщо зараз закон буде прийнятий в цілому 300 голосами, це буде свідчити про подолання права вето, оскільки парламент відхилив 1 пропозицію Президента. Якщо зараз буде закон прийнятий конституційною більшістю – 226, це буде свідчити, що Президент все ж таки матиме право вето на цей закон знову. Князевич з процедури. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, ну, ми не повинні плутати дві речі. Якщо Президент в своїх пропозиціях пропонує відхилити в цілому законопроект, то Верховна Рада тоді може долати вето двома третинами і залишати попередню редакцію законопроекту. Те, що сказав Власенко – це інша ситуація. Це в тому випадку, якщо є конкретні пропозиції і одна, наприклад, з них не врахована, як в нашому випадку, тоді Верховна Рада може прийняти цей законопроект в новій редакції. Але за це має проголосувати не менш ніж дві третини Верховної Ради України. Тому нам треба зараз голосувати не менше двома третинами і приймати в новій редакції, з урахуванням частково правок Президента. Дякую.

Ні, виступали від фракції, Юлія Володимирівна. Від фракції виступали, по одному від фракцій. Шановні колеги, голосуймо. Ні, з процедури ви виступали, шановні колеги. я зрозумів. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" з пропозиціями Президента України від 23.09.2019 року. Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте. Готові голосувати? Шановні колеги… Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ми зайшли в процедуру голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-337 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (реєстраційні номери 2284, 2284-1). Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-263 Рішення прийнято. Дякую. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Шановні друзі, ми всі замислюємося з вами над питанням і шукаємо відповіді: чому наша країна є бідною? Чому інші країни, які мають на багато менші природні ресурси, між тим є заможнішими? Можливо, тому що ми не вміємо продукувати капітал, використовуючи власні ресурси, капітал, який здатний продукувати прибуток. В Україні є близько 600 товарних бірж, але жодного індексу, тобто об'єктивної ціни на товар, на той товар, яким славиться Україна, який би був би використаний хоча б у нашій країні, не кажучи вже про світ. Селяни не можуть продати продукцію за об'єктивну, визначену ринком ціну. Ніхто не може гарантувати виконання угод. Ми не використовуємо інструменти, які відомі у світі і мають назву деривативи чи похідні цінні папери. Наш ринок цінних паперів недорозвинутий. Це наша нездатність продукувати капітал. "Капітал – це сила, яка підвищує продуктивність праці та створює багатство країни, це кров капіталістичної системи, наріжний камінь прогресу і єдина річ, яку бідні країни не можуть зробити зробити для себе, хоч би як їхнє населення залучалося до діяльності притаманній капіталістичній економіці". Це цитата де Сото - видатного світового економіста, і це цитата про нас. Подані на розгляд законопроекти: законопроект 2284 та 2284-1 – це законопроекти, які врегульовують цю ситуацію. Обидва законопроекти імплементують до національного законодавства України ключові директиви Європейського Союзу, що врегульовують цю діяльність. Дякую. Вони відрізняються тим, що базовий законопроект пропонує внести зміни до законодавства про фондовий ринок, тобто про цінні папери та про товарні ринки, а альтернативний лише про законодавство про цінні папери. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримує базовий законопроект. Національний банк також підтримує базовий законопроект та Фонд гарантування вкладів також підтримує його. Безперечно, законопроект не ідеальний. Безперечно, він потребує доопрацювання і ми в рішенні комітету, розглядаючи цей законопроект, відмітили цілий ряд пунктів, які необхідно врахувати до другого читання, і ми це зробимо обов'язково, шляхом подання правок. Але він врешті-решт повинен бути прийнятий за основу, оскільки він виносився до парламенту і попередніх скликань декілька разів та не був підтриманий тими, хто зацікавлений в сучасному стані ринків капіталу в Україні. З огляду на зазначене, я прошу підтримати базовий, і це, власне кажучи, є рішення комітету прийняти його за основу. І хочу нагадати одну легенду про індійського купця, якому напророкували, що він має отримати великий скарб. І він подорожував всім світом і скарбу не знайшов. Повернувшись до своєї оселі, він захотів пити і і підійшовши до криниці, побачив, що вона замулена. Він почав копати криницю і знайшов найбільшу у світі діамантову жилу – Голконду. Давайте знайдемо її у нас. Дякую. Дякую. Щодо альтернативного, доповідає народний депутат Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, зараз у вас на руках є законопроекти 2284 і 2284-1. Я прошу вас уважно послухати. Іде мова про державного монстра, монополіста, який зжере всі ринки. Ніхто з вас, я вважаю, не проти фінансових ринків. І ми не маємо права сьогодні порушувати європейські норми. Тому що проти Закону 2284 і європейські асоціації, і біржовики, і товарники – Сьогодні законопроект 2284, який сьогодні пропонували нам наші колеги, повністю дублює законопроект 9035, який в тому скликанні також пропихували всіма силами Національна комісія цінних паперів і навмисно хоче сьогодні пропихнути цей законопроект. Я закликаю кожного пильно перечитати ще раз доповідну з цих двох законопроектів. Ми не маємо права сьогодні створити на ринку фінансовому і віддати в руки монополісту взагалі, щоб повністю керували ринками, енергетичними, які тут будувалися всі 5 років, газовими, нафтовими ринками. Сьогодні, шановні колеги, є такі зауваження до законопроекту 2284. Проти нього і НКРЕКП, і ДРС, я вже говорив, Асоціація європейська фінансова, також державний регулятор і європейські енергетичні співтовариства… Дякую. Сергій Володимирович, дякую. Шановні колеги, прошу записатись: два – за, два – проти по фракціях.

Шановні колеги, все було би добре, якби не стільки зауважень і Головного науково-експертне управління, і в принципі регуляторів. Той якраз приклад, коли треба було із двох законопроектів зробити доопрацьований в комітеті і винести в зал, прийнятний для всіх нас проект закону. Але ми з вами домовлялися в комітеті, що ми обов'язково отримаємо висновок Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом і потім тільки будемо приймати рішення по цьому законопроекту. Такий висновок уже є. І я хочу наголосити на тому, що, насправді, дане питання належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу. комітет зазначає, що в праві ЄС передбачено роздільне регулювання товарних, фінансових та енергетичних ринків різними операторами. Тому пропозиція законопроекту по наданню повноважень по регулюванню цих різних галузей до одного оператора суперечить праву ЄС. Перший висновок. І другий. Враховуючи те, що цим законом вносяться зміни в Закон України "Про ринок електричної енергії", про що ми і тоді говорили на засіданні комітету, цей законопроект має бути погоджений з Європейською комісією, і без цього погодження такі зміни приймати неможливо. Тому ми будемо утримуватися при голосуванні по двом законопроектам. І пропоную направити на доопрацювання на повторне перше читання в комітет, тоді, справді, може зайти цей законопроект в зал і буде готовий для прийняття. Дякую.

Дійсно, можемо констатувати те, що цей законопроект доволі багатостраждальний. Його розглядала попередня каденція кілька разів і кожного разу йому не щастило, фактично, у у гравців ринку було дуже багато застережень. І, мені видається, що сьогодні присутність голови Комісії з цінних паперів, я, користуючись цією нагодою, хочу попросити. Шановний Тимуре, мені здається, що на цей раз треба дуже активно слухати бізнес, розумієте. І слухати їх тому, що ми ризикуємо цим законопроектом вкотре. Одне з найбільш чутливих питань – це регулювання товарних бірж. Ми з вами це обговорювали, воно лишається проблемним, Ви чули застереження всього ринку. Наша фракція на даному етапі утримається від підтримки цього законопроекту. Разом з тим, ми розуміємо, наскільки важливо його все ж таки прийняти. Це, дійсно, є одна з таких реформ, яка, дійсно, може залучити гарні інвестиції в Україну. Ми будемо конструктивно підтримувати підтримувати вас в процесі підготовки до другого читання або доопрацьована є версія, як було запропоновано партією "ЄС". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Папієв Михайло Миколайович.

те, що Україна сьогодні знаходиться під зовнішнім управлінням, і у нас повністю сьогодні більшість Верховної Ради України працює не в інтересах України, а в інтересах господарів, які знаходяться за межами України. Я хочу доказати цим же законом, що ви, фактично, ховаєте в ньому одну тезу, задля якої, я думаю, що ви вже отримали неправомірну вигоду, бо ви щось дуже сильно хочете його протягнути. Я для громадян України прочитаю, що основне, що ви хочете цим законом сховати і ввести, це право іноземного емітента надавати право... здійснювати емісію або обіг цінних паперів на території України. Тобто, фактично, ви цим законом вводите експорт капіталів з України в інтересах знову-таки "соросят" і інших агентів іноземного впливу. Шановні, схаменіться. Ви землю хочете продати іноземцям, ви підприємства України хочете продати іноземцям, що ж ви залишите? Я розумію, що ви своє майбутнє не пов'язуєте з Україною, і ви сьогодні навіть своїх дітей навчаєте всі за межами України, і ваші основні будинки, ваші помешкання знаходяться за межами України. Але колись, я думаю, що в Україні справжні українці спитають за це у вас і дадуть вам належну не тільки емоційну оцінку, а ще і правову оцінку. І думаю, що ще і питання екстрадиції, воно буде стосуватися великої кількості людей, які знаходяться в цьому залі. Ми не будемо голосувати за цей закон, а будемо голосувати проти. Ми за Україну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз Шахов – з мотивів. "Голос", Железняк – з мотивів, після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до залу. Шановні колеги! Шахов Сергій Володимирович.

дамо йому все ж таки можливість карати тих, хто буде працювати незаконно, але він не має права сьогодні нарушати процеси бізнесу. Давайте не будемо втручатися в бізнес, давайте дамо розвиватися і наповнювати бюджет України. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Ярослав Іванович Железняк. 17:31:43 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, я вже бачу п'ятий раз, як цей законопроект в різних скликаннях намагається прийняти Верховна Рада. На жаль, до цього не було або політичної волі, або гарного законопроекту, це неважливо. Це законопроект не створить одночасно нам не фінансову біржу, не нові можливості, але він закладає фундамент, інфраструктуру, через яку у нас повинні появитися, нарешті, нарешті, сучасні фінансові інструменти та товарні біржі. Ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні. Будемо його разом всім комітетом доопрацьовувати для того, щоб у нас, нарешті, з'явилися нові фінансові інструменти. Дякую. ласка, підготуйтеся до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (нова редакція) (реєстраційний номер 2284). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину (реєстраційний номер 2244). Доповідає голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Бондаренко Олег Володимирович. О.В. 2240. Доброго дня, шановні колеги! Всі роки незалежності проблему незаконного видобутку бурштину або намагалися ігнорувати, або лише декларували бажання її вирішити, фактично, не роблячи жодних дієвих кроків в цьому напрямку. Це призвело до розвитку нелегального видобутку та появи організованих кримінальних спільнот, які взяли галузь під свій контроль. Фактично, незаконний видобуток набув стихійного характеру, внаслідок чого зараз маємо більше 18 тисяч га порушених земель Рівненської, Житомирської, Волинської областей, переважно лісового фонду, що призвело до непоправних екологічних наслідків, які вже не можна ігнорувати, та мільярдних збитків, завданих бюджетам всіх рівнів. Головна причина, яка призвела до таких наслідків, це ціла низка проблем, з якими стикаються потенційні надрокористувачі, перш за все місцеве населення, яке навіть маючи бажання почати легальну господарську діяльність з видобування бурштину, не може до неї приступити. Зокрема, це тривалі погоджувальні процедури як на місцевому, так і центральному рівнях, ускладнена процедура отримання спеціальних дозволів на користування надрами, оформлення земельної ділянки для цілей користування надрами, тривалий час оформлення дозвільних документів. Все це створює перепони для розвитку в Україні легальної бурштинової галузі, для залучення в цю галузь інвестицій, нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобутку бурштину, наповнення бюджетів усіх рівнів, забезпечення охорони довкілля під час видобування бурштину та вирішення питання рекультивації порушених земель внаслідок незаконного видобутку. Метою законопроекту було запропонувати місцевому населенню Рівненської, Житомирської, Волинської областей, задіяному в незаконному видобутку бурштину, легальну альтернативу та вихід з тіні шляхом спрощення процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами на порушених територіях та створити сприятливі умови для розвитку в Україні надровидобувної галузі. В той же час метою цього законопроекту було на законодавчому рівні закріпити збільшення покарання за проведення незаконного видобутку. Всі зауваження і пропозиції народних депутатів України наведено в порівняльній таблиці. Я дуже дякую робочій групі, що була створена при комітеті, за ретельне доопрацювання цих правок і роботу над законопроектом. Всього з 141 правки враховано – 45, відхилено – 48, і більшість з відхилених правок – це правки стосовно тих частин законопроекту, що не були, не розглядалися в першому читанні. За результатами розгляду у порівняльну таблицю було внесено ряд змін. Зокрема в редакції комітету запропоновано викласти правки 57, 63, 134 і 138. Комітет рекомендує Верховній Раді України законопроект прийняти в другому читанні, в цілому як закон. Дякую. Драбовський – 5. Будете наполягати на своїх правках? Ні. Пасічний… А скажіть, колеги, хтось буде наполягати на своїх правках? Бачу, є, бачу.

Київської міської і Раду міністрів Автономної Республіки Крим щодо погодження надання надр у користування з метод геологічного розвідування і розробки корисних копалин загальнодержавного значення. При цьому аналогічні повноваження органів місцевого самоврядування нижчого рівня, тобто на рівні ОТГ, сільських, селищних, міських районних рад щодо погодження – аналогічно надра, ми залишаємо в законі. Навіщо ми забираємо обласні ради і Автономну Республіку Крим? Ми що, міняємо Конституцію вже? Прошу врахувати цю поправку. Так само стосується аналогічно поправки номер 13. Дякую. Прошу поставити на голосування поправку номер 9 і поправку номер 13. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 9 народного депутата Батенка. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка номер 10, Лабунська. Включіть, будь ласка, мікрофон.

Я вам хочу сказати, що, на жаль, я думаю, що і депутати, і суспільство очікувало трохи іншого закону. Шановний пан Президент був на Житомирщині і обіцяв до кінця року врегулювати питання. На самий превеликий жаль, питання, розділ "Старателі" взагалі в цьому законі відсутній. Тому шановні депутати-мажоритарники від трьох областей: Рівне, Житомир, Волинь – питання людей цей закон взагалі не регулює. Шановний пан Костюх від "Слуги народу", якщо ви вже беретесь вирішувати якесь питання, ви, якщо пам'ятаєте, ми під стенограму, був альтернативний законопроект вашого колеги пана Костюка, і ми під стенограму домовлялися, що той законопроект ми відхиляємо, а його законопроект входить в цей законопроект розділом. Це стосується людей. Ви думаєте, що ви закриєте ліси і не будете, не дасте людям бурштин видобувати? Ви побачите наслідки цього закону. Це перше питання. Друге питання. На жаль, Закон про бурштин перетворився… в цей закон включено все. На жаль, на комітеті ми мало чого змогли відбити, тому що цей закон стосувався і нафти, і газу, і всіх інших копалин. Тому, шановні депутати, я думаю, що мало хто читав цей законопроект. я думаю, що його наслідки ви ще відчуєте і в трьох областях. Це перше. Партія "Батьківщина" не буде підтримувати цей законопроект. Стосовно правки номер 10. Я буду просити ставити її на голосування. Це стосується обмеження обласних рад втручатися в ці питання. Ми бачимо, що, на жаль, сьогодні діюча влада замість децентралізації повністю централізує сьогодні всю владу в Києві і усуваються повністю громади і люди взагалі у вирішенні цих питань. Я вам хочу сказати, що в цьому законі було передбачено страшні речі. Я взагалі не знаю, як можна було таке писати. В цьому законі було передбачено… Якщо раніше законодавством передбачувалось вилучення землі для суспільних потреб, то сьогодні, якщо у сусіда була ліцензія, у бізнес-структурі, то цим законом надавалось право через суд вилучати право власності у людей. Слава Богу, деякі мажоритарщики від "Слуги народу" схаменулись і ми це виправили на комітеті. Тому я ще раз повторюю, партія "Батьківщина" не буде голосувати, підтримувати цей законопроект. Тому що основне питання людей не вирішено. І прошу поставити тільки одну правку на на підтвердження – 10-у, це стосовно обласних рад. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 правку я пропоную в кінці поставити. Ми поставимо на підтвердження всі правки, на яких будуть наполягати на підтвердження. Я почув, що номер 10. Наступна правка 11, Бобровська. Не наполягаєте. Дякую. Репліку, да, Костюк. Включіть, будь ласка. Дмитро, вас згадали. Включіть, репліка. 17:42:50 КОСТЮК Д.С. Дякую. Дмитро Костюк, Житомирщина. Розділяю занепокоєння пані Лабунської. Насправді цей проект закону недосконалий. Як я вже виступав з трибуни Верховної Ради, зазначав про те, що він більше не про легалізацію. Але, з іншого боку, цей законопроект він унормовує дуже багато важливих речей. Я сподіваюся, що він дозволить певною мірою подолати незаконний видобуток бурштину. З іншого боку, наполягає на тому, що потрібно зробити і прийняти і чим найшвидше новий законопроект, який буде саме стосуватися так званих старателів, щоб, справді, мова йшла про легалізацію. Ті люди, які зараз займаються незаконним видобутком бурштину, щоб могли зареєструватись, робити це законно, отримувати від цього кошти, кормити свої сім'ї. Дякую. Дякую. Шановні колеги, правка номер 35, Василенко. Наполягає? Не будете наполягати на… Рущишин. Не наполягає. Шпенов не наполягає. Я бачу, Тарасе Івановичу. Дійду до ваших правок, відразу дам. Аліксійчук. Не наполягає.

Репліка на 38-у. Лабунська. Як ви можете репліку давати? А? Ні. З приводу чого репліка? Дякую. 59-а, Мамка. простий механізм компенсації для держави і органів місцевого самоврядування за непроведення робіт щодо рекультивації земель. Процедура: отримав дозвіл на проведення видобутку бурштину; сплатив протягом 5 днів кошти до місцевого бюджету; добув бурштин, отримавши ліцензію; після цього зробив рекультивацію і страховий платіж з місцевих органів влади отримав. Тоді це буде вірно, тоді не буде губитися природа, і тоді будуть ці підприємства не банкрутуватися, не ухилятися від тих чи інших робіт, проведення робіт, а будуть все-таки дотримуватися до тих правил і до тих…

Дійсно, це питання дуже важливе. Дійсно, воно частково не врегульовано цим законопроектом. Ми вже розмовляли з Кабміном стосовно того, що нам необхідно доопрацювати це питання. Але, на жаль, ми не можемо врахувати цю правку, оскільки ця правка потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 59 народного депутата Мамки. Комітет її не врахувати. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Правка не врахована. Правка номер 60, Аліксійчук. Ви не будете наполягати на своїх правках? Дякую. Мамка, 62-а. Не наполягає? На всіх будете наполягати? Одна правка. 62 правка, Мамка. Якщо у нас є проблематика з приводу того, що хтось незаконно добуває бурштин. А можна попросити тишу в залі, тому що, ну, неможливо працювати.

Я думаю, що можна зачекати. Шановні колеги! Будь ласка, а можна трошки тиші в залі?

щоб особи, які, це сільські громадяни, які добувають, якщо це не є організатори великих картелів і все інше. А в основному гроші заробляють на бурштині ті особи, які купляють і перепродають цей бурштин. Для того, щоб зупинити це дійство, яке має таке явище на території України, необхідно просто двома пунктами ввести кримінальну відповідальність щодо контрабанди саме бурштину. І після затримання осіб, які просто спекулюють на копалинах, які незаконно вивозять з території України, будуть реалізації притягнення, буде вилучення бурштину і тоді це явище просто втратить свою необхідність на території України. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування правку 62, народного депутата Мамки. Позиція комітету. 17:49:25 БОНДАРЕНКО О.В. Відхилити цю правку, оскільки ця правка, ці положення не розглядалися в першому читанні. Ставлю на голосування правку номер 62, народного депутата Мамки. Комітетом вона не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Тарас Іванович, 15 правка, вона врахована.

64-а, Мамка. Ви не наполягаєте на своїх правках більше? 10 секунд? Дайте, будь ласка, 30 секунд Мамці. Дякую вам велике. Я вкладуся за 10. Дійсно, неможливо працювати в цьому залі. Закон, дійсно, він важливий. Дійсно, наболіло питання вирішення цієї проблематики. Але шум, гам. І на мою думку, все-таки більш якісніше можна було б відпрацювати цей закон. І щоб він працював на благо України, а не просто він внісся в зал і просто існував, як закон. Дякую за увагу. Ви не наполягаєте на голосуванні? Дякую. Кулініч, 93 правка. Не наполягає. Стефанчук, Халімон. Не наполягаєте, я так розумію.

Ми пройшли по всім правкам, шановні колеги. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ще 10 правка на підтвердження. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Анжела Вікторівна Лабунська ставила 10 правку на підтвердження. Вона була врахована комітетом. Правка номер 10 народного депутата Лабунської. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся до голосування, запросіть народних депутатів. Переходимо до голосування за закон в цілому.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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового упорядкування розміру ставки рентної плати за використання надрами для видобутку бурштину, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику міністра економіки та захисту довкілля Абрамовському Роману Романовичу. Добрий вечір, шановна президія, добрий вечір, шановні народні депутати, проект Закону про внесення змін до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину

текст законопроекту розроблено Мінекоенерго, пропонувалося знизити розмір рентної плати на видобування бурштину з 25 відсотків до 15. Однак члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, підтримавши мотивацію законопроекту, запропонували рішенням комітету знизити ставку Мінекоенерго підтримує таке рішення і просить підтримати законопроект як закон. Що ми отримаємо з цього? По-перше, зниження податкового навантаження на добросовісних платників податків, які здійснюють законну діяльність видобутку бурштину. По-друге, стимулювання суб'єктів господарювання для здійснення відповідної діяльності. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики… заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ковальчуку Олександру. Шановний пане Голово, шановні колеги, багато років в Україні говорять про необхідність легалізації видобутку бурштину, за запасами якого наша країна є одним з європейських лідерів. Але відповідний закон досі не ухвалено, хоча ми сьогодні його вже ухвалили, доповідь готувалася раніше. Законопроект 2241 про внесення змін до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, які ми зараз розглядаємо, йде в комплексі з проектами законів 2240 та 2242. Його основна мета – врегулювати проблемне питання видобування бурштину в частині зменшення ставки рентної плати за користування надрами з метою стимулювання та спрямування цієї діяльності в законодавчо визначеному руслі. Зауважу, що збільшення рентної плати з 5 до 25 відсотків відбулося в 16-му році, однак це рішення не лише не вивело незаконний видобуток з тіні, а в результаті доходи до державного бюджету стрімко зменшувались. Члени фінансового комітету на своєму засіданні 13 листопада 19-го року підтримали ініціативу законопроекту та пропозицію врахувати в тексті закону наступне: законопроекту цифри "15" замінити цифрами "10". Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги актуальність зазначеного законопроекту, комітет прийняв рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину (реєстраційний номер 2241), поданий Кабінетом Міністрів, прийняти за основу та в цілому як закон України з урахуванням висловлених на засіданні комітету пропозицій до тексту тексту проекту. Прошу колег підтримати цей важливий законопроект. І дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, чи необхідно обговорення питання? Да? Прошу записатися: два – за, два – проти по фракціях. Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді, цей законопроект вже назрів, і можна сказати, він уже перезрів в нашому суспільстві, тому що всі скликання парламенту говорили про те, що необхідно легалізувати цей ринок, всі казали про те, що в Рівненській області у нас уже Марс, а не Рівненська область, що треба ці всі правовідносини врегулювати і нарешті з'явилася політична воля щоб реалізувати ці всі пункти. Дуже добре, що в законопроекті вводиться відповідальність для незаконного видобутку бурштину. Другий пункт, який дуже важливий, це всі, хто видобувають бурштин, повинні будуть привести до відповідного стану ті земельні ділянки, на яких видобувалася така корисна копалина. Тому я закликаю підтримати цей законопроект. Зрозуміло, що це дуже складний процес, адже знаходиться там мафія, на цьому "кришують" бандити, там сидять міліція, яка ще та сама міліція, не нова поліція, яка "кришує" ці всі питання. Це ціла індустрія, на якій заробляють мільйони і мільйони доларів. Тому ці всі пункти, які зазначені в законопроекті, вони покликанні врегулювати цю ситуацію. Це дуже непростий шлях, але ми повинні його розпочати і завершити це ганебне явище в Україні. Підтримаємо, голосуємо тільки зеленою кнопкою. Дякую. Южаніна Ніна Петрівна. саме проблему, яку треба вирішувати. Але якщо беретесь вирішувати, то давайте вирішувати її в комплексі, тому що до основного законопроекту, який ми щойно прийняли, шановні колеги, 8 сторінок зауважень щодо положень , які не відповідають принципу правової визначеності. Тобто їх виконати неможливо. Як же ми тоді починаємо їх виконувати? Для того, щоб вирішити цю проблему, її треба вирішити і внесенням змін і в Податковий кодекс, і в Бюджетний кодекс. Чому зараз не стоїть третім питання щодо внесення змін Бюджетний кодекс? Ви розірвали питання, і воно вже не виглядає комплексним. Я вбачаю, що комплексне вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину повинно включати наступні складові: це фінансовий інтерес надрокористувачів, це фінансовий інтерес органів місцевого самоврядування і соціальний інтерес місцевих жителів. В іншому випадку нічого не вийде.

Ні, ставка має бути стимулюючою. Вона має бути зараз на самому низькому рівні і потім підвищуватися з року в рік для того, щоби запропонувати людям саме стимул через сплату податку, знижену ставку податку, наприклад, на перші роки, на 20-й рік, наприклад, 5 відсотків, на слідуючий рік – 7,5 і так далі. Чи вирішується фінансовий інтерес органів місцевого самоврядування? Ні. Який же в них буде інтерес, якщо від рентної плати вони будуть залишатися на місцях в загальному місцевому фонді лише 30 відсотків, а все решта буде йти наверх? Їм зовсім не цікаво боротися з незаконним видобутком бурштину і здійснювати любі дії, які залежатимуть від них. А чи вирішуємо ми соціальний інтерес місцевих жителів? Ні. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Я, чесно кажучи, знаходячись сьогодні в парламенті, відчув, у мене було таке відчуття, що ми знаходимося, а точніше, ті автори проектів законів і ті, хто формували порядок денний, живуть в абсолютно іншій реальності. Ми спочатку голосували там гральний бізнес, потім інші проекти законів, зараз зайшли зниження рентної плати за бурштин. Я ще хотів би звернути увагу, перше і найважливіше – щодо економічної доцільності. Економічна доцільність і взагалі обґрунтування тих параметрів, що це буде давати, виглядає, чесно кажучи, сумнівно. Другий дуже важливий момент, який ми маємо врахувати, це зменшення і вплив на бюджети всіх рівнів, і надходження в тому числі до місцевих бюджетів, до зведеного бюджету від сплати за користування надрами. І ще один дуже важливий момент. Якщо ми говоримо про соціальні аспекти, у нас сьогодні в порядку денному є проект Закону 2126, який спрямований – увага – якраз на зменшення або ліквідацію ренти на газ для населення. Газ, який іде, потім і закладається в тарифи на опалення, гаряче водопостачання. Ось де національний інтерес, де інтерес громадян України, де збільшення і купівельної спроможності, реальних доходів і багато інших речей. Тому я звертаю вашу увагу, що, безумовно, проект закону є не на часі щодо зменшення ренти, але я знову звертаюсь і до шановного нашого головуючого, і до вас, колеги, підтримати нашу ініціативу і 2126. І вказали, що нам необхідно все-таки вирішувати питання не з бурштином, а з питанням газу, який іде на потреби населенню. Ось де інтереси громадян України. Дякую за увагу. Дякую Дякую. Шановні колеги, дійсно, питання, яке ми зараз обговорюємо, воно потребує врегулювання. На комітеті ми мали цю дискусію щодо зниження ставок ренти, і я трошки була здивована. Здивована і позицією Мінфіну, який не зміг пояснити, яким чином обґрунтували зниження саме до 15 відсотків, якщо у попередній версії просили абсолютно іншу цифру. Далі, щодо бази оподаткування. Жоден із експертів не зміг там толком депутатам пояснити, з якої суми буде нараховуватись рента. Я дуже добре знаю подібні дискусії, тому що колись займалася питанням стимулюючої ставки ренти на газ. Чую постійно дискусії щодо руди. І там ведуться дуже технологічно фахові дискусії, де дається обґрунтування по кожній сумі. На жаль, у цьому законопроекті ми такої інформації не отримали. Я цілком довіряю експертам, але моя робота – все перепровіряти. Мені здається, що буде доцільним цей законопроект законопроект підтримати у першому читанні і далі, між першим і другим читанням, піддати більш точному економічному аналізу все ж таки, яку вигоду і яку стимуляцію отримує відповідна галузь. В цілому ми підтримуємо саму ідею, але просимо відкласти до другого читання. Дякую.

Шановні колеги, комітет рекомендував за основу і в цілому. Скажіть, будь ласка, в цілому готові потім голосувати? Ні. 3 фракції, бачу, що ні. Добре. Тоді за основу. А за основу всі готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину (реєстраційний номер 2241). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Дякую. 265. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Доповідає голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Бакумов Олександр Сергійович. Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні. Ну, враховуючи той факт, що сьогодні громадський рух "Чесно" зафіксував кнопкодавство, але вже наші колеги використовували не руки, а інші кінцівки для волевиявлення, то я вважаю, що це питання буде найактуальніше в порядку денному. Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата України (неособисте голосування). Рішенням комітету рекомендовано прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Надійшло 79 поправок, з них 22 враховано, включаючи ті, які враховано частково та редакційно. 57 поправок відхилено під час розгляду в комітеті. До другого читання відбулись такі зміни. Враховано пропозицію в частині зміни назви законопроекту відповідних норм, а саме: запропоновано уточнення "на пленарних засіданнях Верховної Ради України". Врегульовано питання стосовно кримінальної відповідальності народних депутатів лише за умови здійснення умисного неособистого голосування. Також враховано пропозицію в частині звернення акредитованих журналістів до Апарату Верховної Ради при виявленні факту порушень вимог щодо особистого голосування. В комітеті була велика дискусія, куди ж віднести все-таки, чи підпадає це суспільно-небезпечне діяння під злочин? Можливо, це дисциплінарна відповідальність чи адміністративна? Можливо, її варто замінити системою "Рада"? Але, враховуючи суспільний резонанс і ті факти, які весь весь час відбуваються в нашій залі і жодна з відповідальностей не здатна переконати наших колег, що так діяти не можна, ми все ж таки вважаємо, що кримінальне право має виконати свою превенцію і запобігти в майбутньому такому правопорушенню. Тому, таким чином, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (реєстраційний номер 2148) в другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. увагу. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, будете наполягати на своїх правках? Буде. Осадчук буде, Батенко, Мамка. Хто ще? Шановні колеги, ми вже неодноразово про це говорили, але боротися з будь-яким злочином потрібно перш за все превенцією. Ми неодноразово заявляли і підтверджували, що запровадження нормальної системи для голосування "Рада-4" чи "Рада-5", як її там назвуть, може повністю вирішити проблему персонального голосування, що вже було доказано на практиці тої самої Київської міської ради, де я особисто це тестував 3,5 роки. Так само система для голосування нормальна врятує масу часу і енергії депутатів, які її тратять на різні винаходи і способи неособистого голосування. Краще б вони цю енергію тратили на законотворчий процес. Але менш з цим, ми вирішили перевести всю цю дискусію у площину кримінальної юстиції, але при цьому всі мають розуміти деякі прості речі: проблеми тепер будуть виникати не тільки у кнопкодава, і в інших депутатів, у сусідів кнопкодава по залу, у головуючого, який веде засідання, бо слідчі ДБР, які будуть розслідувати цю справу, повинні будуть всіх допитати, повинні будуть проводити експертизи, слідчі експерименти і так далі. І це, безумовно, створить дуже багато цікавих юридичних наслідків абсолютно для всіх депутатів Верховної Ради. Наприклад, ведучий, який зазвичай каже "прошу підтримати підтримати і проголосувати", його дії можуть кваліфікуватися, як підбурення до вчинення злочину і так далі. (Оплески) але менш з тим, це ризики здебільшого правлячої коаліції. І ми готові підтримати ці ризики і надати їм можливість таким чином надалі працювати. Останнє, що важливо. Я дуже вдячний комітету і пану Бакумову як голові робочої групи за те, що підтримали пропозицію депутатів "Голосу" і надали спеціальний статус журналістам, акредитованим у Верховній Раді України, які насправді, напевно, за останні роки були єдиними, хто якісно фіксував факти кнопкодавства, тепер вони мають особливий статус в процесі…

Дякую вам. Княжицький Микола Леонідович. Ви теж візьмете як виступ? 2 хвилини. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Шановні колеги, на одній правці я не наполягаю. Друга – 76-а. Йдеться про набрання чинності цим законом. Ми пропонуємо відтермінувати на півроку набрання чинності закону до внесення змін про Регламент для того, щоб організаційно за цей час налагодити систему фіксації голосувань народними депутатами. Бо для виконання вимог забезпечення Апаратом фіксації голосування кожним депутатом необхідно, щоб така можливість була забезпечена технічно. За цим законом невідомо, що це має бути, потрібні будуть кошти на розробки технічного завдання, придбання обладнання, проходження сертифікації і встановлення у Верховній Раді. Це, очевидно, абсурд, тому що в нас тут є червоні кнопки, пане Голово, є червоні кнопки, які вже працюють, якщо ми їх запускаємо, то не треба голосувати за мою 76 поправку, бо в законі не сказано, що таке фіксація голосувань. І всю роботу, на яку були витрачені кошти, технічне завдання, тестування, треба буде робити ще раз, хоча ці червоні кнопки вже встановлені і можуть працювати. Тому два варіанти. Або ми відтерміновуємо вступ в дію Закону, щоб ще раз зробити ці червоні кнопки і поруч поставити ще одні, можливо, зелені, виходячи з цим, було партії більшості, або все ж таки скористатися цими червоними, а, може, потім зробити ще жовту. Так що пропоную цю правку поставити на голосування. Якщо вона не пройде, просто користуємося системою існуючою, запускаємо її і працюємо. Дякую. Дякую. А ваші теж правки? А яка правка ваша? Наприкінці поставимо, Михайло Миколайович. Мамка. Я не бачу. А відійдіть, будь ласка, щоб я побачив народного депутата. Дякую.

Я хочу все-таки зауважити, що, дійсно, початок процедури, депутати не слухають, ну є певні ризики і моменти в цьому законі. Якщо депутат народний нажав двома руками за колегу, а початком процедури проведення зібрання доказів, перевірки, підтвердження чи спростування цього факту, є розпорядження головуючого, ну ніяк не іншого народного депутата. Заяви – згоден, в ДБР. Але Апарат Верховної Ради без головуючого нічого не зробить. І от уявіть собі ситуацію. Якщо народний депутат нажимає за сусіда, а головуючий умисно не дає розпорядження, то по суті його притягнути до відповідальності нельзя. І моя правка виглядає: "Також за невжиття головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України заходів, передбачених Законом України, в разі виявлення неособистого голосування, повинна також бути відповідальність". Необхідно привести в нормування. Якщо у нас стаття 39 каже: "Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов’язків". Цим законом ми розглядаємо виконання обов’язків своїх чи голосування за іншого народного депутата? Також хочу сказати про те, що яким же чином повинна бути здійснена фіксація цього нажаття. Тобто, або ми голосуємо про те, що тільки під час голосування повинна бути фіксація чи вона повинна фіксувати всі дії на протязі роботи пленарного дня сесії. Необхідно депутатам визначитися і поставити три правки мої на голосування. Номера підкажіть, будь ласка. МАМКА Г.М. Номер 21, номер 27 і номер 55. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 21 народного депутата Мамки. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати.

За-116 Рішення не прийнято. Правка номер 27 народного депутата Мамки. Комітет її також не врахував. Прошу визначатись та голосувати. За-121 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І правка 55 народного депутата Мамки. Ставлю її на голосування. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати.

За-119 Рішення не прийнято. Дякую. Трас Іванович Батенко. Теж може виступом? 2 хвилини. Включіть, будь ласка, Тарасу Івановичу. Шановний Дмитро Олександрович! Мені здається, шановні друзі, що працювати нам понад норму, як ми хочемо сьогодні і побити рекорди в черговий раз, в турборежимі працюючи до вичерпання поряду денного, це не є подвиг. Тому що я вважаю, що такі голосування, які зараз відбуваються, особливо, які стосуються правок, багатьох принципових правок по десяткам законопроектів, вони вдаряють по якості законопроектів, які ми приймаємо, і взагалі по якості нашої законотворчої роботи, кожного депутата, зокрема. Ми мусимо визнати те, що ми неуважні, що ми не відслідковуємо того, що ми зараз приймаємо, і взагалі займаємося кожен своїм питанням. Це перше. Це вже не парламент, даруйте. я хочу сказати, що цей законопроект теж дуже принциповий. І є ряд поправок, на яких ми теж настоюємо. Зокрема, поправка номер 8. Даною поправкою ми пропонуємо передбачати за неособисте голосування адміністративну відповідальність, а не кримінальну кримінальну відповідальність. Відповідно штрафи, які накладаються на народного депутата, повинні проходити через судом підтверджене неособисте голосування народного депутата України. Народний депутат, карткою якого проголосували, не несе відповідальності за таке голосування. Адже в протилежному випадку такий механізм міг би використовуватись для покарання незручних народних депутатів за принципову позицію, яку він демонструє в сесійній залі. В цілому у нас є багато зауважень до цього законопроекту. Я не вважаю, що наша депутатська група готова проголосувати за нього в цілому. Дякую. Князевич Руслан Петрович. 2 хвилини, да? Включіть, будь ласка. На підтвердження, я пам'ятаю. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, я підтримую Тараса Батенка, це надзвичайно важливий законопроект, дуже шкода, що ми в кінці дня його так поспіхом розглядаємо. Але є ще один важливий аспект, про який, чомусь, ми не говоримо. Справа в тім, що ми проголосували за направленні до Конституційного Суду Закон про внесення змін до Конституції в тій частині, де неособисте голосування, відповідно, факт неособистого голосування є підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України. Таким чином, ми хочемо започаткувати конституційно-правову відповідальність за відповідну дію. Тут же ми пропонуємо ще кримінальну відповідальність. Я не знаю, як з точки зору конституційного права той же Конституційний Суд може глянути на те, що за одну і ту ж саму дію буде два різні типи відповідальності, в тому числі конституційно-правова. Чому це важливо? Тому що в разі, якщо буде кримінально-правова і буде вирок, це теж буде відповідно до Конституції підстава для дострокового припинення повноважень за іншою підставою. Таким чином, свідомо вноситься плутанина конституційні речі, які, як мені здається, зараз вже мають розглядатися в Конституційному Суді внесення змін до Конституції. Але, на жаль, Конституційний Суд обмежений буде в тому, щоб розглядати, оскільки цей законопроект мав би розглядатися до того, як ми надсилаємо той законопроект в Конституційний Суд. Тому, щоб уникнути такого роду конституційно-правової колізії, я вважаю, що треба підтримати мою правку за номером 56, яка взагалі знімає цю дискусію, бо вже багато років ми намагаємося боротися з наслідками, а треба боротися з причиною. Як тільки запрацює сенсорна клавіша, не треба буде перевантажувати ДБР, не треба буде мучити правоохоронні органи, не треба буде шукати ворогів в сесійній залі, а треба буде спокійно викинути на кореню ці речі шляхом просто політичної волі, якої не вистачає в сесійній залі. Я розумію, що комусь результати останніх голосувань можливо перешкоджають введення цього механізму в дію, але, повірте мені, все рівно ви прийдете до того, що ви повернетеся до того, щоб ця сенсорна кнопка запрацювала. Вона готова, вона працює… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Руслан Петрович. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Ви на підтвердження, я пам'ятаю.

відповідних змін зараз до Регламенту Верховної Ради паралізує роботу парламенту, тому що запустити систему відповідно зараз технічно неможливо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, правка номер 56 не була врахована комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. І, будь ласка, запросіть народних депутатів, зараз перейдемо до голосування за закон і за правку на підтвердження. Я пам'ятаю, народний депутат Папієв.

За-130 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Папієв Михайло Миколайович. 18:24:05 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановний пане головуючий, я закликаю просто до вас, щоб всі народні депутати України та фракції, які представлені в Верховній Раді України, були рівними. Тому що ви іншим фракціям даєте 2і хвилини, а традиційній опозиції взагалі не даєте слово. Шановні колеги, нам дуже хотілося б, щоб закони, які приймає Верховна Рада України, щоб вони не писалися задля "грантоїдів". Фактично, цей закон, який в ХХІ столітті вирішується абсолютно технічним способом, введенням сенсорної кнопки, ви сьогодні, фактично, берете і робите структуру, коли журналістам даєте корупційні можливості, бо у нас вже були факти, коли журналісти намагалися продати народному депутату України відеозйомки і багато іншого. І ви, фактично, сьогодні цим законом фіксуєте... Більше того... ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Миколайович, яка правка?

Позиція комітету щодо... Позиція... Ні, Михайло Миколайович, вибачте, ні, це вони свої правки обміняли на виступ. Тут якщо є ваші, я готов дати. Ні, шановний, ні, зараз позиція комітету, і ставимо на підтвердження. Шановні колеги, комітет пропонує врахувати цю правку, вона врахована і відповідно підтримана. Це, дійсно, така консенсусна форма, це обумовлено з представниками також інших фракцій. Тут надано право саме журналістам, якщо вони зафіксували відповідну фото- і відеофіксацію, звернутися до Апарату Верховної Ради з відповідною інформацією про правопорушення. І тут сформульоване саме чітко, без двозначностей. Дякую. Шановні колеги, ви наполягаєте на голосуванні, да? Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. (Шум в залі) Так ми ж проголосували її. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів. Готові голосувати? Ще раз, шановні колеги, всі готові голосувати? Така тиша в залі перед кримінальною відповідальністю за кнопкодавство. Ставлю на голосування правку номер 54, вона була врахована комітетом. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-230 Рішення прийнято. Правка врахована. Ні, немає з мотивів, під час другого читання з мотивів немає. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон. Ставлю… Яка правка? Одну хвилину. Добре? Включить, будь ласка, мікрофон Івченка. 18:27:39 ІВЧЕНКО В.Є. Шановний Голово, ви знаєте, я, от, подивився на цей закон, куди подавав правки, і, на жаль, деякі мої правки відхилені. Цей закон – це виключний популізм. По-перше, відеоспостереження технічно неможливо зробити за кожним депутатом. Неможливо! По-друге, ми повинні подумати системно, як ввести сенсорну кнопку. Це буде запобіганням від кнопкодавства. А якщо ви хочете зробити запобігання від кнопкодавства тільки внесенням змін до Кримінального кодексу і зробити це кримінальним проступком, то я скажу, що технічно неможливо буде притягнути так народного депутата до відповідальності. Це означає, що норми закону ні з точки зору кримінального права, ні з точки зору технічного забезпечення відеофіксації працювати не будуть. Введіть, будь ласка, сенсорну кнопку, і тільки таким чином ми будемо запобігати кнопкодавства. Дякую. проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (реєстраційний номер 2148). Прошу підтримати та проголосувати.

За-261 Рішення прийнято. Руслан Олексійович, це ваш закон, я вас вітаю. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 10, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 17, "Довіра" – 6, позафракційні – Дякую. У нас зараз на порядку денному стоять три постанови, які стосуються визначення представників Верховної Ради до складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство". Я пропоную розглянути ці постанови без обговорення. Шановні колеги, надійшла пропозиція розглянути постанови 2197, 2401 і 2421 без обговорення. Нормально?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 Прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную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 Прошу підтримати та проголосувати.

Шановний пане Голово, шановні колеги, я, по-перше, хотів би сказати, що Експортно-кредитна агенція конче необхідна в цій країні, тому що досвід країн і Східної Європи, і розвинутих світових країн, і навіть наших сусідів, таких як Білорусь і Казахстан, показує, що вона реально може значно допомогти експорту. Також я б хотів звернутися сьогодні до представників монобільшості, тому що я знаю, що сьогодні, не дивлячись на те, що ми проголосували ці питання, цю Експортно-кредитну агенцію, на жаль, хочуть збити чи принизити її значущість в системі економічних відносин України. Тому велике прохання, особливо до відповідних профільних комітетів, які зараз будуть займатися цим питанням, шановні колеги, працюйте на користь України, а не на користь, вибачте, тих, хто хоче в угоду власним інтересам ці інтереси держави і країни похаяти. Дякую.

кожній з постанов було по 1 кандидатурі. А можна було б хоча би оголошувати чи голова комітету, чи ви, кого ми обрали до конкурсної комісії по визначенню наглядової ради відповідного агентства? Щоб для стенограми прозвучало. Ми проголосували 3 безіменні постанови. З точки зору стенограми засідання Верховної Ради ми не знаємо, кого ми туди обрали. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам роздані матеріали. Іван Іванович, ви бачили матеріали? Вони роздані були всім навіть не сьогодні. І я думаю, що якщо було бажання, ви могли ознайомитися. Шановні колеги! Шановні колеги! Переходимо до розгляду питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців (реєстраційний номер 2247). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безуглій Мар'яні Володимирівні. прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців (реєстраційний номер 2247). Цей законопроект є доповненням до проекту за реєстраційним номером 0906, що стосувався запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу, що відповідає стандартам НАТО. У цьому законопроекті пропонується внести зміни і доповнення до статутів Збройних Сил та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо встановлення нових військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО. Зокрема, передбачається запровадити звання бригадний генерал, командор-адмірал замість звання генерал-полковник, звання генерал та звання генерал армії України – скасувати.

не менше, цей висновок пов'язаний з тим, що на момент опрацювання Головним науково-експертним управлінням законопроект за реєстраційним номером 0906, пов'язаний з даним законопроектом, ще не був був підписаний Президентом. Відповідно Міністерство оборони України надало свої пропозиції до законопроекту. З огляду на це, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту в першому читанні прийняти його за основу. Панове, законопроект невеликий, але він відкриває нам шлях до звань та кар'єрного розвитку наших офіцерів відповідно до стандартів НАТО. Дякую за увагу. А необхідно обговорення по цьому питанню? Можемо голосувати. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців (реєстраційний номер 2247). Прошу зайняти свої місця. Запросіть народних депутатів України. Готові голосувати? Запросіть народних депутатів до зали. Є голоси? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. З процедури – Геращенко. Можна? Відійдіть, будь ласка, шановний колего. Шановний пане Голово, шановні колеги! "Європейська солідарність" пропонує зараз змінити порядок розгляду законопроектів, за який ви проголосували, щоб зараз ми їх розглядали, і зараз поставити законопроект 2336, який об'єднує сесійну залу. І потім поставити крапку в сьогоднішньому засіданні. І завтра о 10 ранку повернутися до голосування. Ми підтримаємо завтра всі ратифікації. Є дуже важливий закон, наприклад, про трансплантацію, який потребує здорового глузду… і від інших фракцій, але трошки розширена. Була пропозиція проголосувати 2336, а після цього була пропозиція без обговорення проголосувати ратифікації. А трансплантологію відкласти, завтра поставити на початок дня. а постанови ми, я думаю, що ми швидко пройдемо. Скажіть, будь ласка, чи є заперечення в залі? Немає. Тоді переходимо… Необхідно голосування чи можемо працювати? Переходимо до розгляду питання 2336. Доповідає голова підкомітету Комітету з питань правової політики Фріс Ігор Петрович. (Шум у залі) Що? Тоді треба проголосувати, да, за таку пропозицію? Добре. Шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція про те, щоб зараз перейти до розгляду питання 2236… Вибачте, 2336. Після цього 0007, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015 і після цього закрити засідання Верховної Ради України.

так, є одна пропозиція, є друга пропозиція. Скажіть, будь ласка… З мотивів?

Згодні? Тоді ставлю на голосування пропозицію сформувати такий порядок денний до кінця нашої роботи, кінця нашого пленарного засідання: 0887, 0027, 0007, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015. Так? Згодні? Прошу підтримати та проголосувати вищезазначену пропозицію декількох фракцій Верховної Ради України.

За-304 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду законопроект 0887. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстраційний номер 0887). Його… Без обговорення? Що? Одна правка? Яка правка? Железняк. Шановний пане Голово, знімаємо правку.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-325 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції (реєстраційний номер 2336). Доповідає… Чи без доповіді? Одна правка, да? Яка правка? Железняк.

Комітет погоджується підтримати дану правку. Комітет погоджується підтримати внесення… врахувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Не заперечує, я так розумію. Це ваша особиста позиція. Особиста позиція Фріса. Комітет відхилив правку. Шановні колеги, я ставлю на голосування правку номер 26 народного депутата Железняка. Вона була відхилена комітетом. Однак… (Шум у залі) Рішення було відхилити. Однак, автор наполягає на тому, щоб ми її голосували. Я ставлю на голосування правку 26 народного депутата Железняка. Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Правка врахована.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

За-319 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (реєстраційний номер 0007). Можемо голосувати. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону реєстраційний номер 0007. Прошу підтримати та проголосувати. За – 325. Рішення прийнято. 324. Вибачте, так. Шановні колеги, можу ставити на голосування 0011? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Гарантійної Угоди (про проект електрофікації української залізниці "Електрофікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв –Колосівка") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (реєстраційний номер 0011). Прошу підтримати та проголосувати. За-332 Рішення прийнято. Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевого бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва Кредитної установи для (реєстраційний номер 0012). Можемо ставити на голосування. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Закону реєстраційний номер 0012. Прошу підтримати та проголосувати. За-331 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (реєстраційний номер 0013). Прошу підтримати та проголосувати.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер 0014). Прошу підтримати та проголосувати. Ми можемо залишитись після цього обов'язково, обсудимо. За-334 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Грантової угоди (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком (0015). Прошу підтримати та проголосувати.

За-344 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ще раз всіх вітаю зі святом. Гарного вечора. Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим. Дякую.